Моля да гласуваме.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

Има ли обратно становище? Няма. Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Цветан Цветанов. Гласували 140

Доклад за второ гласуване на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте. Господин Ненков – заместник-председател на Комисията, ще Ви запознае с доклада.

„Доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, изготвен на основание чл. 78, ал. 2

Законопроект № 654-01-131, внесен от Александър Ненков и Станислав Иванов, и Законопроект № 654-01-59, внесен от Петър Славов и група народни представители. „Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.

1.Създава се нова ал. 2: „(2) Водач на пътно превозно средство, който се движи по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, както и по такива, които са извън нея или по техни участъци, без да е заплатил съответната такса по ал. 1, заплаща компенсаторна такса, която му дава право да довърши пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането й. Размерът на компенсаторната такса се определя от Министерския съвет

Става въпрос за това, че масово хората и чужденците, които минават през нашата територия, често, даже повече от 50% от тях рискуват да преминат през нашата пътна мрежа без да заплащат така наречените „винетни стикери“. С този Законопроект се опитваме да въведем и ще въведем така наречената „компенсаторна такса“, което ще рече, че когато водач на пътно превозно средство бъде хванат не си е купил винетен стикер, ще има два варианта. Единият вариант е да си заплати тази компенсаторна такса, която ще е в порядъка между стойността на годишната винетка и стойността на глобата, която евентуално примерно всеки един от нас заплаща, ако не си е купил такъв винетен стикер. Така че в порядъка между двете ще има стимул да плати и тази компенсаторна такса на мига, в който бъде спрян. В противен случай той няма да може той няма да може да продължи движението със своя автомобил. Ако заплати съответната такса, има възможност в рамките на 24 часа да продължи пътя си и да излезе от страната. След това ще стане въпрос, но мога и сега да обясня, че когато пък някой е рискувал и е минал през цялата територия на страната, не е хванат от органите на властта, че не е закупил такъв винетен стикер, то когато стигне до контролно-пропускателните пунктове и в самите митници ще имат такива специализирани звена, където ще могат да видят, ако някой не си е платил съответната компенсаторна такса, той да бъде длъжен да я плати на место, преди да напусне страната. страната. Няма да има никаква възможност който и да било транзитиращ през страната ни чужд гражданин да не заплати съответния винетен стикер или съответната глоба, ако е некоректен. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ненков. Уважаеми колеги,

предложението. Предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: така: „(3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и дневна. За пътните превозни средства по ал. 7, т. 1 и 2 се издават годишна, месечна, седмична и дневна винетки. За пътните превозни средства по ал. 7, т. 3 се издават годишна, тримесечна, месечна и седмична винетки. Винетките са валидни съответно за срок от една година, три месеца, един месец, една седмица или един ден, считано от деня на закупуването им.

„който се отбелязва в платежния документ“. 3. В ал. 5, т. 2 след думите „валиден винетен стикер“ се поставя запетая и се добавя „по начин, възпрепятстващ повторното му ползване“. ползване“. 4. Създава се ал. 14: „(14) При определяне на графичното оформление по ал. 13 задължително се предвижда възможност за трайно отбелязване върху винетката на деня, месеца и годината на нейното закупуване.“ Заповядайте, господин Байрактаров.

времето на винетките да се зачита като срок от дата до дата – нещо, което беше пропуснато, и една несправедливост

Има ли реплики? Няма реплики. Други изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§4. В чл. 10е се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „чл. 10, ал. 1“ се добавя „или

2. Създава се нова ал. 3: „(3) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България, без да притежава валиден документ за платена такса по чл. 10, ал. 1, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата

Няма желаещи, уважаеми колеги. Гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията за § 4. Гласували

Няма. Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя, подкрепен от Комисията, за наименование на подразделението. Гласували

2. Член 102 се изменя така: ,,Чл.102. На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно пътно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство: 1. средство: 1. на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач; 2. за движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци без закупен и залепен винетен стикер, валиден към момента на предоставянето.“ 3. В чл. 140, ал. 1 се създава изречение второ: „По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската

не допускат движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци на моторно превозно средство без валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното

трето в частта „тримесечна“, изречение четвърто в частта „три месеца“, както и за едногодишния срок на валидност на годишната винетка от деня на нейното закупуване, и т. 4 относно ал. 14, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“ Изказвания, уважаеми колеги? Няма. Гласуваме текст на вносителя, който не е подкрепен от Комисията, и предложение на Комисията за редакция на § 9, който става § 8. Гласуваме предложен от Комисията текст.

Заповядайте за процедура, уважаеми господин Славов. Процедура съм поискал, господин Иванов, с любезното разрешение на господин председателя.

Законопроектът представлява точно една страница, който мисля, че няма да ни отнеме повече време от току-що посветеното време на тази добра кауза. Докато, ако се захванем със Закона за концесиите – искам да Ви се извиня за онзи ден, ако бях малко емоционален, но вижте за какво става дума: около 300 страници Законопроект, който аз лично не мога да си представя как ще го изгледаме. Това е Законопроект може би за едно или за две извънредни заседания, но не за час, час и половина пленарно време. Така че Ви предлагам: нека да направим още нещо полезно – да дадем отпор на монополистите и да разгледаме Закона за задълженията и договорите като следваща точка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Какво предлагате

нека да дадем тези 15 минути, които ще са един отпор на монополистите и ще са в полза на българските граждани. Умолявам Ви да подкрепите това предложение

Гласуваме предложението на народния представител Станислав Иванов за отлагане на разискванията по § 14, който става § 15 в доклада на Комисията.

§ 14 по вносител, подкрепен от Комисията и редактиран от нея. Прегласуваме § 15 по доклада на Комисията.

ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17, и предлага следната редакция: „§ 17. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189/12 от 18 юли 2002 5. В Преходните и заключителните разпоредби: а) в § 2 се създава т. 3: „3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 юни на всеки следващ 5-годишен период,

основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 септември на всеки следващ петгодишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.”; 2.”; в) в § 4 се създава т. 3: „3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 18 юли на всеки следващ 5-годишен период, след изтичането на сроковете по т. 2.”; в) в § 4 се създава т. 3: „3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България

изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ), както и правилата за мониторинг на емисиите на въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух от СГИ, се определят с наредба на Министерския съвет.

създава и технически поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет, а директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) поддържа и актуализира информацията в регистъра.

3. вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата: а) твърда биомаса; б) други твърди горива; в) газьол; г) течни горива, различни от газьол; д) природен газ; е) газообразни горива, различни от природен газ. 4. датата на започване на експлоатация на СГИ или когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г.; 5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код 6. очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ и средно работно натоварване; 7. декларация, подписана от оператора, че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в наредбата по ал. 1, в случай че СГИ се възползва от дерогация/дерогации съгласно наредбата по ал. 1; 8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна СГИ – и адрес, на който се намира инсталацията; 9. всяка планирана промяна в СГИ, която води до промяна в приложимите норми за допустими емисии; 10. номер и дата на удостоверението за регистрация; 11. дата на прекратяване на регистрацията; 12. номер и дата на заповедта за заличаване; 13. данни за извършена регистрация съгласно друго национално законодателство или правото на Европейския съюз, която може да бъде комбинирана с регистрацията съгласно ал. 2, за да се получи единна регистрация, при условие че тя съдържа информацията, която се изисква по тази алинея; 14.

издаване на удостоверение за регистрация операторът подава заявление до директора на съответната РИОСВ, както следва: 1. по местонахождение на инсталацията – за стационарни СГИ; по седалище на оператора – за мобилни СГИ. (5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат: 1. единен идентификационен код, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

(6) Министърът на околната среда и водите одобрява образец на заявлението и удостоверението по ал. 4. (7) Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и в легализиран превод на български език. (8) В срок до 7 дни от подаване на заявлението по ал. 4 директорът на съответната РИОСВ уведомява писмено заявителя в случаите на допуснати нередовности и/или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация в заявлението и приложените към него документи и определя срок 14 дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на допълнителна информация в указания срок заявлението не се разглежда. (9) срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, и/или от предоставянето на допълнителната информация директорът на съответната РИОСВ вписва инсталацията в регистъра и издава удостоверение за регистрация, а в случаите по ал. 3, т. 13 издава комбинирано удостоверение за регистрация. (10) Регистрацията е безсрочна. (11) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация при неспазване изискванията на ал. 5. ал. 5. (12) Отказът по ал. 11 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му. му. (13) Вписване в регистъра на промяна по ал. 3, т. 9, промяна на оператора на СГИ и на промяна на адреса на стационарна СГИ се извършва от директора на съответната РИОСВ въз основа на заявление от оператора, към което се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса. (14) Операторът подава заявление за за вписване в регистъра на промяна по ал. 3, т. 9 незабавно, а в случаите на промяна на оператора на СГИ и на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението за вписване на промяна се подава в срок до 14 дни от настъпването на промяната.

вписва в регистъра промяната по ал. 14 и издава удостоверение за актуалното състояние на СГИ. (17) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписване в регистъра на промяна по ал. 14 – в случай на неспазване изискванията на ал. 13. (18) Отказът по ал. 17 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му. му. (19) В случаите на прекратяване на дейността на СГИ операторът уведомява директора на съответната РИОСВ в срок до 14 дни. (20) В случаите на прекратяване дейността на СГИ регистрацията по ал. 9 се заличава и издаденото удостоверение се обезсилва. (21) В случаите по ал. 20 директорът на съответната РИОСВ издава заповед за заличаване на инсталацията от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация. (22) Информацията по ал. 3, т. 14 и 15 се предоставя от операторите на СГИ на директора на съответната РИОСВ за вписване в регистъра ежегодно, до края на месец февруари, и се отнася за предходната

4. В чл. 17, ал. 9, т. 2, буква „а“ думата „съответния“ се заменя с „допустимия“, а след думите „митнически режим” се поставя запетая и се добавя „реекспорт или унищожаване“. 5. В чл. 17a, ал. 2 думите „рециклиране и повторното им използване за сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации и топлинни помпи“ се заменят с „унищожаването им“.

на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове

за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ, L 92/17 от 9 април 2008

за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна

В чл. 33а, т. 3 след думите „чл. 9в, ал. 1“ се добавя „чл. 9г, ал. 1“ и се поставя запетая. 8. В чл. 34е се създава т. 7: „7. при отказ за утвърждаване на план за управление на разтворителите разтворителите поради непредставяне на информация и/или при представяне на непълна информация от страна на оператора, 9.

1. при неспазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах – по реда, определен в чл. 69 от Закона за опазване на околната среда; 2. при неспазване на изискванията за мониторинг на емисиите и оценка на съответствието – с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.; 3. при неуведомяване на контролния орган за всяка планирана промяна в СГИ по чл. 9г, ал. 14 – с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 15 000 лв.; 4. при несъответствие между подадените данни по чл. 9г, ал. 3 за актуална регистрация по чл. 9г от оператора и актуалното състояние на съответната СГИ с глоба или с имуществена санкция от 500 до 15 000 лв.; 5. при възпрепятстване на контролните органи и/или при непредставяне на информация, изисквана от тях, и/или при непредставяне в срок на такава информация с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лв. (2) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 се налага в двоен размер.“

„35. „Средна горивна инсталация (СГИ)“ е горивна инсталация, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на на или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от използвания вид гориво. гориво. 36. „Съществуваща средна горивна инсталация“ e горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г., или която има действащо разрешение за строеж или одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правното си действие, или за който е започнало производство по одобряване на инвестиционния проект преди 19 декември 2017 г., при условие че инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г. 37. „Нова средна горивна инсталация“ е горивна инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или, за която възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждането й в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. 38. „Двигател“ е газов двигател, дизелов двигател или двигател, работещ с два вида гориво. 39. „Газов двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с цикъла на Ото и използва искрово запалване, за да изгаря горивото. 40. „Дизелов двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с цикъла на Дизел и използва запалване чрез сгъстяване, за да изгаря горивото. 41. „Двигател, работещ с два вида гориво“ е двигател с вътрешно горене, който използва запалване чрез сгъстяване и работи в съответствие с цикъла на Дизел, когато изгаря течни горива, и в съответствие с цикъла на Ото, когато изгаря газообразни горива. 42. „Газова турбина“ е всяка ротационна машина, която превръща термичната енергия в механична работа и се състои главно от компресор, термичен агрегат, в който се окислява горивото, така че да се подгрява работният флуид, и турбина; тук се включват газови турбини с отворен цикъл и с комбиниран цикъл, както и газови турбини, работещи в когенерационен режим, като всички те са със или без допълнително горене.”;

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който след подкрепа и редакция от страна на Комисията става § 23 в нейния доклад. Гласуваме § 23 по доклада на Комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 22 и 23 по вносител. Гласуваме предложение на Комисията.

Комисията предлага да се създадат нови параграфи 24, 25 и 26: „§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се създава в срок до 20 ноември 2018 г. г. § 25. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г. § 26. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 24, 25 и 26 със съответното им съдържание по доклада на Комисията. Гласуваме параграфи 24, 25 и 26 по доклада на Комисията.

Писмено е оттеглено. Имаме предложение от народния представител Мартин Иванов. Тук имаме писмо до председателя на Народното събрание, че то е оттеглено.

10: „(10) Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден, се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 или опасни вещества по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система: 1. заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в

2. В чл. 60, ал. 6 се създава т. 4: „4. документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система.“ 3. В чл. 118ж, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато те са със значим обществен интерес и/или ползите ползите за обществото превишават ползите от постигане на екологичните цели и са обосновани като изключение по чл. 156е в действащия план за управление на речния басейн”. В чл. 135, ал. 1, т. 2 думите „министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на енергетиката издават“ се заменят с „Министерският съвет приема“. 5. В чл. 155, ал. 1, т. 23 се изменя така: така: „23. издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 2 и 13; становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции.“ 6. В чл. 185, ал. 2 след думите „този закон“ се поставя запетая и се добавя „наредбите по чл. 135, т.

Уважаеми народни представители, моля за процедура за допуск във връзка с обсъждане за второ гласуване на Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерския съвет, на 9 юни 2016 г.; от администрацията на Министерския съвет госпожа Мариета Немска директор на Дирекция „Икономическа и социална политика“, госпожа Мариана Славкова – държавен експерт в Дирекция „Икономическа и социална политика“, господин Георги Йончев – държавен експерт в Дирекция „Икономическа и социална политика“.

„Закон за концесиите“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Глава първа ¬¬– Основни положения.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава „Раздел І – Предмет и цел“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. По чл. чл. 1 има предложение от Янаки Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2: „2. Алинея Алинея 2 се изменя така: „(2) Законът урежда и публично-частното партньорство под формата на концесия за строителство или концесия за услуги.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) С този Закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги. (2) Този Закон урежда и условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна или публична общинска собственост.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Янаки Стоилов в неподкрепената част от Комисията, а именно т. 2 от неговото предложение. Гласували 74 народни представители:

на Закона, наименованието на Глава първа, наименованието на Раздел I и чл. 1. Гласуваме предложение на Комисията

в т. 3 думите „и ефикасност“ се заличават.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. Целта на този закон е да осигури: 1. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори; 2. задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена; 3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и програми. 4. икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.“ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в неподкрепената му част. Гласували

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3. „Раздел ІІ – Принципи“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Член 4. Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „а“, подкрепя по принцип буква „б“, която е отразена на систематичното й място в чл. 2, т. 4 и подкрепя предложението по т. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4: „Чл. 4. (1) Възлагането на концесия се извършва при спазване на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. (2)

Изискванията към икономическите оператори трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема на строителството или на услугите, особеностите на обекта на концесията и сложността на концесията.“

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Чл. 5. (1) Определянето на стойността на концесията не може да има за цел да обоснове прилагане на по-облекчен ред за възлагане или неспазване на принципите по чл. 4, ал. 1. Процедурата за определяне на концесионер не може да се проведе по начин, който да даде необосновано предимство или да постави в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определено строителство или услуги. услуги. (3) Концесиите се възлагат и изпълняват при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.“ „Раздел ІІІ – Видове концесии“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: „Чл. 6. (1) Концесията се възлага за определен срок от един или повече публични органи на един или повече икономически оператори с дългосрочен възмезден договор, наричан по-нататък „концесионен договор“. (2) Според предмета си концесиите по този закон са: 1. концесия за строителство; 2. концесия за услуги; 3. концесия за ползване на публична държавна или публична общинска собственост, наричана по-нататък „концесия за ползване“. (3) Според Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински. (4) Когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна когато се възлага от двама или повече министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини, и съвместна концесия с държавно и общинско участие – в останалите случаи.“

и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано по-нататък „експлоатация на услугите“. (2) Концесия за услуги се възлага за услуги, които са в полза на обществото или на публичния орган, както и за дейностите по Приложение № 2. С концесия за услуги може да се възлагат социални или други специфични услуги по Приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по Приложение № 3 и стойността им е по-голяма от стойността на останалите услуги, се прилагат правилата за социални или други специфични услуги по този Закон. (4) С концесия за услуги може да се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3. т. 3. (5) С концесия за услуги може да се възлага доставка на стоки от икономически оператор за публичен орган, стойността на която е по-малка от стойността на услугите. Когато стойността на доставката е по-голяма от стойността на услугите, се прилага Законът за обществените поръчки.“ поръчки.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Чл. 9. (1) С концесията за ползване публичен орган предоставя възмездно на икономически оператор право да извършва определена стопанска дейност с обект, който е публична държавна или публична общинска собственост, без да възлага изпълнение на строителство или предоставяне и управление на услуги. Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност. (2) Икономическият оператор има право да получава приходите от стопанската дейност, извършвана с обекта на концесията. (3) Икономическият оператор е длъжен да опазва и поддържа обекта на концесията, като изпълнява предложената инвестиционна програма и може да изпълнява строителство за своя сметка, освен ако е забранено от концедента.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. (1) Когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2 така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. (2) Когато публичен орган възлага както изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги така и предоставяне на ползване върху обект – публична държавна или публична общинска собственост, концесията се определя като: 1. концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2; 2. концесия за услуги – извън случаите по т. 1.“

т. 1.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Чл. 11. (1) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на 5 225 225 000 евро, определена с Регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ, L 94/1

(2) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е под прага по ал. 1, както и всяка концесия за ползване са концесии без трансграничен интерес. (3) Актуална информация за промените в размера на прага по ал. 1, наричан по-нататък „европейския праг“ се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Чл. 12. Този Закон се прилага и за концесия, която независимо от предмета й включва, изисква или съдържа класифицирана информация, наричана по-нататък „концесия с класифицирана информация“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13: „Чл. 13. (1) Независимо от предмета й всяка концесия може да бъде определена от концедента като запазена концесия. (2) Запазена е концесията, която се изпълнява по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. (3) Концесионер на запазена концесия може да бъде само икономически оператор, при условие че най-малко 30 на сто от неговите работници и служители са хора с увреждания или хора в неравностойно положение.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: „Чл. 14. При възлагане на концесия се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Митев.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, моето изказване е по отношение на чл. 13 и така наречените „запазени концесии“ – в процеса на разглеждане на второ четене от Комисията по правни въпроси този текст и този тип концесии бяха доста широко обсъждани. Оказа се, че всъщност Директивата само ни препоръчва въвеждането на такъв тип концесии с използване на израза: „държавите членки може да въведат „запазени концесии“, тоест ние не сме задължени да ги въвеждаме. С начина, по който е въведен в Закона този тип концесии, на практика се отваря вратата, и то особено в общините, да бъде използвано това от концесионери, които искат да спечелят и да получат едно предимство – на практика с наемане на определен брой лица, които са в неравностойно положение, както е записано, и които по този начин само с наемане на тези лица, да спечелят едно предимство в процедурата по отдаване на концесия. Още тогава при обсъжданията стана ясно, че няма социални програми, за които се говори в този текст, изработени от Министерството на труда и социалната политика, Но това не пречи в общините, пак подчертавам, такава програма да бъде изработена и това да отвори вратата на недобросъвестни концесионери да се възползват от тази възможност и по този начин да спечелят съответно процедурата по отдаване на концесия на съответния обект. За да бъде предотвратено това, аз правя редакционна поправка в чл. 13, ал. 3 числото „30“ да се замени със „70%“. Това не е, разбира се, достатъчна гаранция, но поне е някаква стъпка към ограничаване възможността да се злоупотребява с това изискване, както това се случваше в Закона за обществените поръчки и както това може да се случи в Закона за концесиите. Използвам възможността да помоля за разделно гласуване на

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Митев, ние имахме подробен дебат по този въпрос както в работната група, така и в един друг законопроект, който вече е закон – Законът за обществените поръчки. Принципно имаме склонност и тогава колегата Анна Александрова предложи по-висок размер на процента на участие на лица, които да са в неравностойно положение, но след подробен анализ останахме на предложението, което най съответства на изискванията по директивите и на

колега Кирилов! Все пак си поддържам предложението. Смятам това за някаква бариера. Нещо повече, ще напомня, че в Директивата няма изискване какъв да бъде процентът. Това беше изрично казано и от вносителите. Процентът на лицата, които

Не. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Христиан Митев от парламентарната трибуна – в чл. 13, ал. 3 числото „30“ да бъде заменено със „70“. Гласували

Предложението не е прието, което обезсмисля разделното гласуване, предложено от господин Митев. Гласуваме чл. 5, наименованието на Раздел ІІІ и членове от 6 до 14 включително по доклада на Комисията. Гласували

против 2, въздържали се 15. Членове от 5 до 14 включително по доклада на Комисията, както и наименованието на Раздел ІІІ са приети.

е един или повече самостоятелни строежи или част от строеж с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, за който публичният орган е възложил конкретното строителство. Обект на концесия за услуги е конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите. Обект на концесия за услуги може да бъде и съществуващ строеж. Обектът на концесия за строителство и на концесия за услуги може да е държавна, съответно общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице. (4) Обект на концесия за ползване е обект, определен със закон за изключителна държавна собственост, както и обект, имот или част от имот – публична държавна или публична общинска собственост.“ По чл. предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: „Чл. 16. (1) При концесия за строителство към обекта на концесия концедентът определя концесионна територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията. Към обекта на концесията концедентът може да определи една или повече принадлежности. (2) Концесионна територия е поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията. (3) Принадлежност е територията, прилежаща към обекта на концесията или към концесионната територия, прилежащата техническа инфраструктура по смисъла на § 5, 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите, както и територии извън обекта на концесията, които не са физически свързани с обекта на концесията, но са необходими за изпълнението на дейностите по концесията. (4) До прекратяването на концесионния договор страните по него не може да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, включително с негова принадлежност или с концесионната територия. (5) Приращенията и подобренията върху обект на концесия, върху концесионната територия или върху принадлежност, които са публична държавна или публична общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им. (6) Собствеността върху приращенията и подобренията на обект на обект на концесия и на негова принадлежност или на концесионна територия, които са частна държавна или частна общинска собственост, се урежда с концесионния договор. Във всички случаи вещните права върху недвижими имоти, които се учредяват или възникват в полза на концесионера, са със срок до прекратяване на концесионния договор. (7) Когато обектът на концесия е собственост на концесионера, с концесионния договор се урежда собствеността върху него след прекратяването на концесионния договор, включително дали концедентът има право да придобие собствеността върху обекта, както и цената на придобиването или начинът на нейното изчисляване.“ Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV „Обекти на концесия“, както и членове 15 и 16 по доклада на Комисията. Гласували

„Раздел V – Субекти“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. По чл. 17 – предложение от народните представители Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, като в ал. 1 след думата „орган“ да се добави „наричан по-нататък“, а в ал. 6 думата „това“ да се замени с „прекратяването“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18. (1) Икономически оператор е всяко физическо лице, юридическо лице или друго образувание, или група от такива лица и/или образувания, включително временно обединение от предприятия, които предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги. (2) Икономическите оператори може да участват в процедура за определяне на концесионер самостоятелно или като се сдружават в избрана от тях форма, наричана по-нататък „група от икономически оператори“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20: „Чл. 20. (1) Концесионер е икономическият оператор, на когото с концесионния договор се възлага концесията. (2) Концесионният договор се сключва с участника, определен за концесионер, а в случаите, определени с този закон – с проектно дружество или с публично-частно дружество. (3) Когато участникът, определен за концесионер, е група от икономически оператори и не е предвидено учредяване на проектно дружество или на публично-частно дружество, концесионният договор се сключва с всички участници в групата. Когато в заявлението е посочено, концесионният договор се сключва с оператора, който представлява групата или с водещия партньор. Във всички случаи участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно за изпълнението на концесионния договор. (4) Когато концесията е е с плащане от концедента, концесионерът трябва да е капиталово търговско дружество. В случай че участникът, определен за концесионер, има друга правно-организационна форма, концесионният договор се сключва с проектно дружество.“ дружество.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Концесионният договор може да се сключи с проектно дружество, което се учредява за тази цел във формата на капиталово търговско дружество. (2) Изискване за учредяване на проектно дружество може да бъде поставено от концедента като условие, когато участникът, определен за концесионер, е група от икономически оператори. В този случай икономическите оператори, участвали в процедурата за определяне на концесионер като група, записват целия капитал в съотношението, посочено в офертата. (3) Проектно дружество може да се учреди по предложение на участващи в група икономически оператори, като притежанието на капитала се разпределя според предложеното в офертата. в офертата. (4) Проектно дружество може да се учреди по предложение на икономически оператор. В този случай участникът определен за концесионер, поема като едноличен собственик капитала на проектното дружество. (5) Участващите в групата икономически оператори по ал. 2 и 3, както и икономическият оператор по ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на договора.“ По чл.

„Правата върху недвижими вещи – предмет на непарична вноска на публичния партньор, не могат да бъдат обект на разпоредителни действия от страна на публично-частното дружество.“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 Концедентът може да предвиди концесионният договор да се сключи с публично-частно дружество. (2) Публично-частно дружество се учредява за целите на сключване на концесионен договор във формата на капиталово търговско дружество, в което съдружници или акционери са участникът, определен за концесионер, наричано по-нататък „частен съдружник“ и държавата, една или повече общини или определено от концедента публично предприятие, наричани по-нататък „публичен съдружник“. (3) Публично-частното дружество се управлява от частния съдружник. Публичният съдружник също може да участва в управлението. (4) Публичният съдружник, независимо от дела му в капитала, има блокираща квота при вземането на следните решения: 1. изменение на устава или на дружествения договор; 2. увеличаване и намаляване на капитала; 3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 236, ал. 2 от Търговския закон; 4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник; 5. преобразуване и прекратяване на дружеството. (5) Частният съдружник отговаря солидарно с публично-частното дружество за изпълнението на концесионния договор. (6) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на концесионния договор. (7) Предоставените права върху недвижими имоти, които са предмет на непарична вноска от публичния съдружник, се смятат за предоставени до прекратяване на дружеството. При прекратяване на дружеството предоставените права преминават обратно към държавата, съответно към общината или публичното предприятие.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 79 народни представители: за 27, против 35, въздържали се 17. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел V, както и членове от 17 до 23 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: „Чл. 25. (1) Концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства. (2) Концесиите за добив на минерални води се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите.“ Комисията 2016 г. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VI по вносител, както и членове от 24 до 26 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

„В чл. 27, ал. 1 се създава изречение трето: Стойността на концесията, както и останалите финансово-икономически елементи се определят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите и, в съответствие с Регламент(EC) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално сътрудничество“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27: „Чл. 27. (1) За всяка концесия за строителство и концесия за услуги се определя стойност на концесията. Стойността на концесията включва общия оборот на концесионера за срока на концесията без данък върху добавената стойност (ДДС), получен като приходи от експлоатацията на строежа и/или на услугите. (2) При откриване на процедурата за определяне на концесионер стойността на концесията се определя от концедента като прогнозна стойност.“ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

„Чл. 28. (1) В прогнозната стойност на концесия за строителство и концесия за услуги се включва стойността на следните възможни прогнозни приходи на концесионера: 1.

приходите от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или на услугите, освен тези, които е предвидено да събира за концедента; 4. плащанията или всякакви финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма на концесионера от концедента, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и субсидии; 5. безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма от други лица за изпълнението на концесията; 6. приходите от продажба на активи, които са част от обекта на концесия; 7. всички доставки и услуги, предоставени от концедента от концедента на концесионера, когато такива са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите. (2) Когато строителството или услугите, включени в предмета на концесията, може да се възложат под формата на обособени позиции, в прогнозната стойност на концесията се включва стойността на всички позиции. (3) Когато отделни обособени позиции се възлагат чрез отделни процедури, за всяка от тях се прилагат изискванията за концесии с трансграничен интерес, ако общата прогнозна стойност на обособените позиции е по-голяма или равна на европейския праг.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) Прогнозната стойност на концесията за строителство и на концесията за услуги се изчислява въз основа на обективен метод съгласно наредбата по чл. 35, посочен в документацията за концесията. (2) Методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесията не трябва да има за цел заобикаляне на този закон чрез определяне на концесията като концесия без трансграничен интерес. (3) Когато при провеждане на процедурата за определяне на концесионер първоначално определената прогнозна стойност се увеличи с повече от 20 на сто, за стойност на концесията се приема прогнозната стойност към датата на определяне на концесионера. Когато прогнозната стойност на концесията е по-голяма или равна на европейския праг, процедурата за определяне на концесионер се прекратява, ако е проведена съгласно изискванията за концесия без трансграничен интерес.“ чл. 30 – предложение от народните представители Борислав Великов и Вили Лилков: „В чл. 30, ал. 1 след думите „и при концесиите за услуги“ се добавя „и при концесиите за ползване (добив) на минерална вода“.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) При концесия за строителство и при концесия за услуги се поддържа икономически баланс на концесията, който представлява равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове. (2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесионния договор.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията за строителство и при концесията за услуги се носи винаги от концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строителството или услугите – предмет на концесията. (2) Поетият от концесионера оперативен риск представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила, не се смятат за оперативен риск. риск. (3) Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности. (4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор. (5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство. (6) Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове. (7) При концесия за ползване всички рискове се поемат от концесионера, с изключение на риска от пълно погиване на обекта на концесията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32. По чл. предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители: „В чл. 33, ал. 1 се изменя така: „(1) Когато обектът на концесията е собственост на държавата и/или на община се предвижда задължение на концесионера за заплащане на концесионно възнаграждение, чийто размер не може да е по-малък от 3 на сто от приходите от концесията, без данък върху добавената стойност.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33: „Чл. 33. (1) В определени с този закон случаи концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение. (2) При концесия за строителство и при концесия за услуги концесионно възнаграждение може да се предвиди, когато обектът на концесията е държавна или общинска собственост. Задължението за плащане на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от: 1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера; постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията. (3) При концесия за ползване винаги се дължи концесионно възнаграждение.” Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

79 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 11. Членове 31, 32 и 33 по доклада на Комисията са приети. Преди да продължим с чл. 34, уважаеми колеги, позволете ми да Ви уведомя, че на балкона гости са студенти от Нов български университет. Нека ги приветстваме. Член 34, госпожо Александрова. се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 изречение първо след думите „на концесията“ се поставя запетая и се добавя „определен от концедента,“, а в изречение второ накрая точката се заменя със запетая и се добавя: „и не може да надхвърля 35 години, освен в случаите на ал. 3, ал. 3, 4, 5“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) По изключение и след решение на Народното събрание, срокът на концесия за строителство може да бъде удължен до 45 години. Процедурата за определяне на концесионер се открива след предложение от концедента до Народното събрание и приемане на решение по изречение първо. Концедентът прилага към предложението си подробна финансово-икономическа обосновка на необходимостта от удължаване на обичайния максимален срок за концесия за строителство.“ 3. В ал. 4 изречение първо, думите „или надвишава“ се заличават, а в изречение второ числото „50“ се заменя с „от 25 до максималния срок по ал. 2”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Янаки Стоилов и група народни представители: „В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение трето:

Борислав Великов и Вили Лилков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) Всяка концесия се възлага за определен срок. Максималният срок на концесията се определя от концедента с обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „обявление за откриване на процедурата“. (2) Максималният срок на концесията за строителство и на концесията за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят. При определяне на максималния срок на концесията за ползване се вземат предвид техническите и/или технологичните особености на обекта на концесията и на

и на принадлежностите, както и минималните разходи за поддържане на обекта в експлоатационна годност. (3) В максималния срок се включват и всички удължавания, допуснати с всяка възможна опция или клауза за преразглеждане. Максималният срок трябва да е определен по начин, който да не води до ограничаване на конкуренцията. (4) Когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на Народното събрание, с което се разрешава възлагането на концесията за така определения срок. срок. (5) За общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният от концедента максимален срок е 20 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Когато срокът е 35 години или по-дълъг, за откриване на процедурата е необходимо и разрешение по ал. 4. (6) Максималният срок на концесия за ползване не може да бъде по-дълъг от 25 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. срок. (7) Срокът на концесията винаги е отделен критерий за възлагане, като конкретната му продължителност се определя в процедурата за определяне на концесионер и не може да бъде по дълга от максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата.“

не е подкрепено от Комисията. Гласували 77 народни представители: за 10, против 2, въздържали се 65. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители – Комисията не подкрепя предложението.

„Глава втора –Стратегическо развитие и планиране на концесиите. Мониторинг, управление и контрол“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. Органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, са: 1. Министерският съвет; 2. Координационният съвет по концесиите, наричан по-нататък „Координационен съвет“; 3. министрите, съобразно отрасловата им компетентност; 4. министърът на финансите; 5. общинските съвети; 6. кметовете на общини; 7. дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на министър-председателя, наричана по-нататък „специализираната дирекция от АМС“; АМС“; 8. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК); 9. Сметната палата; 10. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ); 11. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. Министерският съвет определя държавната политика за концесиите, като: 1. одобрява Национална стратегия за развитие на концесиите и план за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения по предложение на Координационния съвет; 2. одобрява преди тяхното издаване решенията на министрите за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори за държавните концесии и за съвместните концесии с държавно и общинско участие; 3. одобрява годишни отчети на министрите относно изпълнението на включените в плана за действие проекти и на концесионните договори за държавни концесии и за съвместни концесии с държавно и общинско участие; 4. одобрява плана за работа на АПСК за съответната година по предложение на изпълнителния директор на агенцията; 5. определя с решение държавните такси, които се събират и/или постъпват в полза на концесионер на държавна концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси.“ Член 38. Предложение от народните представители Борислав Великов и Вили Лилков: „В чл. 38, ал. 1 се създава т. 6: „6. ежегодно обсъжда и приема доклад с обобщена информация за Плановете за действие за общинските концесии и тяхното изпълнение.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, като в ал. 4 думите “трети лица” се заменят с “експерти”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39: „Чл. 39. (1) Министрите изпълняват държавната политика за концесиите в съответствие с отрасловата им компетентност, като изпълняват правомощията на концедент, както и: 1. в съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до Координационния

изготвят и внасят за одобрение в Министерския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за държавните концесии проекти, които са от тяхна компетентност, и на сключените от тях концесионни договори; 4. правят предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно отстраняване на проблеми в кръга на тяхната компетентност, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори. (2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като: 1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори; 2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите; 3. одобрява одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии; 4. извършва предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите

изпраща наблюдател, който да присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедурата за определяне на концесионер без право на глас. (3) Концедентите са длъжни да предоставят на министъра на финансите, във връзка с правомощията му по ал. 2, изискваната от него информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер, както и с изпълнението на концесионните

в НКР Плана за действие за общинските концесии и документите по чл. 40, ал. 3, т. 1-5.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40: „Чл. 40. (1) Политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема

одобрява годишни отчети на кмета на общината относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на концесионните договори; 3. определя с решение кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси. (3) Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и: 1. прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите; 2. прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии; 3. извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори; 4. изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори; 5. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори; 6. публикува в Националния концесионен регистър плана за действие за общинските концесии.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги, по членове 39 и 40? Няма. Сега ще направим едно прекъсване за 30 минути. В 12,00 ч. ще започнем с връчване на писмени отговори от министри в оставка и след това ще продължим с гласуване на членове 39 и 40.